Prelazimo na – - Prijedlog Odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi nabave 39 vojnih kamiona od strane MORH-a u prosincu 2004. godine, Predlagatelji: 38 zastupnika, članova Kluba zastupnika SDP-a Prijedlog odluke je podnesen na temelju članka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obranu. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prijedlog ove Odluke za osnivanje Istražnog povjerenstva zapravo ne treba ni nadugačko ni naširoko posebno obrazlagati. Mislim da je on manje-više samorazumljiv. Događaj se zbio 2004. godine. Ministarstvo obrane odlučilo je nabaviti 76 neborbenih vozila, kamiona, jer im je valjda 76 kamiona bilo i potrebno u sustavu. U proračunu su bila osigurana sredstva, nešto manje od 36 milijuna kuna. Uopće se roba može nabavljati na tri načina ili otvorenom javnom nabavom, natječajem dakle, ili pozivnim natječajem u kojem naručitelj unaprijed bira krug tvrtki za koje procijeni da su …/Govornik se ne razumije./… zahtjevima natječaja ili tek iznimno kad to zahtijevaju specifični razlozi roba se može nabavljati i izravnom pogodbom. Ministarstvo obrane odlučilo je tih 76 kamiona nabaviti pozivnim natječajima. Uputili su dakle pozive tvrtkama koje se bave distribucijom vozila i dobili 23 ponude. Otvorili su te ponude, povjerenstvo dakle koje je u ministarstvu oformljeno da provede ovu nabavu otvorilo je 23 ponude i ustanovilo da najpovoljnija ponuda za tih 76 kamiona iznosi nešto malo manje od 39 milijuna kuna. Znači da je za 3 milijuna, oko 3 milijuna kuna veća nego što je u proračunu bilo predviđeno sredstava. Zbog toga se je taj pozivni natječaj poništen. Nije bilo dovoljno novca u proračunu da bi se kupilo svih 76 kamiona i natječaj je poništen. Ministar je raspustio povjerenstvo koje je provelo taj pozivni natječaj i imenovao je novo na čelu kojeg je postavio svog pomoćnika gospodina Ivu Bačića. Znači sad imamo drugo povjerenstvo. To drugo povjerenstvo predlaže nabavu kamiona izravnom pogodbom. Ne ponavljanjem natječaja na način da recimo kaže nemamo za 76 kamiona, ali imamo za 75, to smo vidjeli iz ovog prvog, pa ćemo onda raspisati za 75 ili 74, nego predlaže da se kamioni kupe izravnom pogodbom. I kamioni su kupljeni izravnom pogodbom i u tu svrhu je potrošeno 34 milijuna, skoro 34 i pol milijuna kuna, a nije kupljeno 76, ni 75 ni 74 kamiona, nego 39. Dakle, za onu svotu za koju se moglo kupiti skoro pa 76 ili kamion ili dva manje, kupljeno je 39. znači da su ti kamioni kupljeni od najboljeg ponuđača po onoj cijeni koju je dao najbolji ponuđač. Onda bi se tih 39 kamiona moglo kupiti za 19 milijuna, 19 i pol milijuna kuna, a plaćeni su 34 milijuna kuna. Znači plaćeni su skoro pa 15 milijuna kuna više od cijene koja je bila istaknuta u ponudama u pozivnom natječaju. Tadašnji pomoćnik ministra obrane, predsjednik tog drugog povjerenstva gospodin Ivo Bačić je na konferenciji za novinare tvrdio da je kupnja upravo tih 39 Ivekovih kamiona dobar posao, jer da taj ugovor o kupnji sadrži i offset programa. Offset program znači to da se prodavatelj obavezuje da će dijelove rezervne, te dijelove za kamione proizvoditi u Hrvatskoj. Međutim, ako odete u nalaz državne revizije za 2004. godinu, onaj posebni dio koji se tiče MORH-a, vidjet ćete da državna revizorica Šima Krasić ustanovljuje da ponuda offset programa nije uopće upućena na daljnje postupanje u Ministarstvo gospodarstva, tj. da offset program nije proveden. Ili drugim riječima, da pomoćnik ministra gospodin Bačić koji je vodio to drugo povjerenstvo nije govorio punu istinu na toj konferenciji za novinare. Na problem je upozorio ni manje ni više nego predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga. I to prvi put 8. siječnja 2005. godine. Dakle, neposredno ili vrlo brzo nakon spomenute nabave. Nakon tog njegovog upozorenja u MORH-u je proveden inspekcijski nadzor, a vršitelj dužnosti glavnog inspektora u to vrijeme u MORH-u je bio general Jozo Miličević. On je sastavio svoje izvješće, dostavio ga ministru i bio smijenjen. On je danas jedini hrvatski general koji je neraspoređen. Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga opetovano je upozoravao i tražio da se ovaj slučaj ispita. Znači, nije sad to Stazić ispred Charlia govorio da je tamo u MORH-u nešto sumnjivo. To je govorio čovjek koji je upućen u zbivanja u Ministarstvu obrane i u Oružanim snagama jer je zato nadležan jer je vrhovni zapovjednik i za kojeg vjerujemo da nije govorio na pamet, da se informirao prije nego što je zatražio da se slučaj ispita. Za cijelo to vrijeme, 4 godine i policija i USKOK kažu da provode izvidne radnje za ovaj slučaj. Znači, mi nemamo tu pravorijek niti Ministarstva unutarnjih poslova, niti USKOK-a, niti Državnog odvjetništva koje bi išlo u pravcu decidiranog odgovora da kaže da, tu je nešto sumnjivo i mi ćemo provesti istragu o tome. Ili da kaže mi smo istragu proveli i zaključili da je nabavka kamiona nesporna i da tu nema ničeg sumnjivog. Nego se četiri godine provode izvidne radnje. Mi mislimo da su četiri godine malo puno vremena da bi se provodile izvidne radnje u jednoj stvari koja je manje-više jednostavna za provjeriti. Uzmu se ugovori, pregledaju se svote, uzme se sva dokumentacija. Obavi se razgovor sa akterima i dođe se do istine. Jel? 4 godine za izvidne radnje ovdje mislimo da nije potrebno. I tu sad dolazimo do momenta zašto predlažemo osnivanje istražnog povjerenstva. To je klasičan slučaj kada bi zapravo trebalo osnovati istražno povjerenstvo, nezavisno saborsko istražno povjerenstvo. Znači, kad postoji nekakva sumnja u nekakav možebitno nezakonit postupak i kad nema postupanje nadležnih tijela. Znači, kad se može u Parlamentu javiti među zastupnicima sumnja da se tu radi i o prikrivanju. Znači, nemamo djelovanje istražnih tijela, nemamo njihov odgovor, jasan, decidiran, nedvosmislen koji bi na koncu uputili i Predsjedniku Republike pa da on kaže evo ja sam dobio zadovoljavajući odgovor, nemam više primjedbi na to. Znači, kada nema ni postupanja tijela progona, nadležnih tijela, niti jasnog odgovora to je moment kad treba osnivati istražno povjerenstvo. Što bi sad tu sve trebalo istražiti? Pa trebalo bi najprije ustanoviti zbog čega je postupak nabave 76 kamiona započeo pozivnim, a ne javnim natječajem. Kakve su te ponude koje su pristigle na pozivni natječaj, koja je ponuda i kojeg ponuđača bila najpovoljnija. Onda zbog čega je poništen taj pozivni natječaj, tko i zašto je raspustio prvo povjerenstvo za nabavu, formirao novo. Kome je to povjerenstvo odgovaralo za svoj rad? Zašto se pristupilo nabavi neposrednom pogodbom, a ne ponavljanjem pa makar i pozivnog natječaja. Zbog čega je nabavljeno samo 39 kamiona kad je postojala potreba za većim brojem vozila? Zašto je tvrtka “Eurokamion“ bila ta s kojom je sklapan ugovor o neposrednoj pogodbi? Kolika je bila ponuđena cijena po kamionu iz najpovoljnije ponude u pozivnom natječaju, a kolika u neposrednoj pogodbi? Je li bilo eventualnog pogodovanja tvrtki “Eurokamion“ od strane MORH-a i ako jest u kojem iznosu? Je li sklopljen ofset program za održavanje nabavljenih vozila ili nije sklopljen kao što to tvrdi revizorica? Što je utvrdio inspekcijski nalaz koji je proveden u vrijeme kada je vršitelj dužnosti glavnog inspektora bio general Jozo Miličević? Znači da vidi, da povjerenstvo dobije taj inspekcijski nalaz, da ga pročita. Je li zbog eventualnih nepravilnosti oštećen državni proračun Republike Hrvatske i u kojem iznosu? Jesu li na koncu sudionici ove nabave davali kakve netočne ili nepotpune izjave o njoj kojima su obmanjivali javnost? Jesu li poduzimali bilo kakve radnje radi prikrivanja eventualnih nezakonitosti u svom ili u djelovanju drugih osoba? Ono što želim na početku jasno istaknuti u ime predlagatelja, prijedlog za osnivanje ovog povjerenstva ne znači prejudiciranje bilo čije krivnje ili bilo čije odgovornosti. Svrha osnivanja povjerenstva jest utvrditi okolnosti i zatvoriti ovu priču, zatvoriti ovu priču da se ona ne vuče dalje svoje repove kroz povijest jer godinama da dođemo konačno do odgovora da li je tu sve bilo kako je trebalo biti, kako je moral obiti ili je eventualno bilo drugačije. Znači osnivanje ovog povjerenstva ide i na ruku akterima ukoliko su uvjereni u to da su postupali zakonito i da će to povjerenstvo ustanoviti, jer ono nema šta drugo ustanoviti nego istinu. Nadamo se da će i sastav povjerenstva i predsjednik povjerenstva biti izraz najbolje volje ovoga Sabora, najbolje volje ovoga Sabora da se rad ovoga povjerenstva vodi potpuno nepristrano, objektivno, bez prikrivanja i bez podmetanja bilo kome. I u nadi da ćete, da će svi klubovi prihvatiti ovaj prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva ja vam se gospodine potpredsjedniče zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ima jedno prijavljivanje za ispravak netočnih navoda, a puno je ispravaka u ovome uvodnom govoru gospodina Stazića. Gospodine Staziću ne radi se o 76 kamiona. Zahtjev Glavnog stožera se odnosio na 76 kamiona. Pozivno nadmetanje ni u jednom trenutku se nije odnosilo na 76 kamiona. 76 vozila raznih vrsta, dezena i potreba ne znači da je išlo pozivno nadmetanje za 76 kamiona. Ali to je ono kada ne pročitati ni jedan papir iz toga opsežnog spisa, dajemo si slobodu javno o tome govoriti i zauzimati stavove, na žalost vrlo često pred izbore. Ofset program je sadržan i u nalazu Državne revizije i nije točno i netočan vam je navod o tome da o tome nitko nije zauzeo stav. Državna revizija i izvješće o obavljenoj reviziji u ovom Visokom domu je isteklo. Hvala./… … je raspravljeno. Prema tome, potpuno netočno. General Miličević nije smijenjen sa mjesta glavnog inspektora obrane, jer on ni nije bio glavni inspektor obrane nikada, bio je obnašatelj dužnosti. **Jarnjak, Ivan Želi li predstavnik Odbora za obranu uzeti riječ? Ne. I otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Uvaženi zastupnik Miljenko Dorić u ime kluba HNS-a. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Slažem se sa kolegom Stazićem da u ovoj fazi ne trebamo široko elaborirati i osvrtati se na ovu problematiku, već možda da se koncentriramo na samu inicijativu kluba SDP-a. Mi u klubu HNS-a smo pažljivo prošli kroz vaš prijedlog. Smatramo da ste vrlo jasno obrazložili razloge zbog čega treba formirati takvo povjerenstvo. Smatramo da ste nesumnjivo pokazali da se radi o javnom interesu. Nadalje, vi ste jasno postavili ciljeve istraživanja, naveli ste područje istraživanja i ukazali na 15 pitanja na koje povjerenstvo treba dati odgovor. I imat ćete svakako podršku kluba HNS-a u ovoj inicijativi. Napravili ste kolege iz SDP-a smo jednu grešku, a to je u dopisu koje ste uputili predsjedniku Sabora gospodinu Bebiću. Naveli ste da je ova inicijativa pokrenuta od strane 36 zastupnika, a na mom papiru, fotokopiji tih potpisa ih je 38. Prema tome, to bi trebalo malo korigirati, ali bolje imati dva zastupnika viška, nego 37 vozila manjka. Prema tome, mi ćemo vas podržati i nadamo se da će istražno povjerenstvo odraditi pošteno i korektno svoj dio posla. Međutim, kolega Staziću ne slažem se s vašom ocjenom. Naime, ako a treba da tako bude u povjerenstvu će biti srazmjerna zastupljenost kao i u Hrvatskom saboru. Znači da će saborska većina i većinu u ovom povjerenstvu. A ako je istina jednaka stavu većine, onda se moram priznati ne slažem u potpunosti s vašom ocjenom da ćemo lako doći do istine. Zahvaljujem. Ne treba unaprijed ništa sumnjati. Uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne protivi se donošenju odluke osnivanju istražnog povjerenstva koje bi ustanovilo sve relevantne činjenice u vezi nabave 39 vojnih kamiona od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u prosincu 2004. godine. Ne protivi se iz razloga što je uistinu u javnom interesu upravo u tom području da se konačno i definitivno rasvijetle sve činjenice relevantne u predmetnom postupku javne nabave i da se definitivno otklone sve sumnje, sve nedoumice, te najrazličitija tumačenja vezana za taj konkretni slučaj. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice shodno tom stavu upravo i inzistira na dosljednoj primjeni Zakona o istražnim povjerenstvima, pogotovo na ona rješenja predložena u članku 10. samog zakona, a ona se daju sažeti u osnovne tri točke. Prva od njih je da istražno povjerenstvo je dužno svestrano ispitati područje za koje će biti zaduženo, kao i svaki pojedini slučaj u svezi s predmetnom ili pitanjem zbog kojeg je osnovano. Drugo, istražno povjerenstvo dužno je utvrditi pravo stanje i sve odlučne i druge važne činjenice važne za utvrđivanje istine, a samim tim i donošenje pravilnog zaključka. I treće, istražno povjerenstvo dužno je upotrijebiti sva dokazna sredstva pogodna za utvrđivanje stanja stvari u ovom slučaju kako bi na zakonom predviđenim način ustanovilo istinu i bilo u poziciji donijeti valjan zaključak. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne protivi se donošenju predmetne odluke i smatra uistinu vrlo važno pitanje i pitanje od javnog interesa pogotovo kada se radi o zakonitosti rada državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba javnog prava, a naravno i pitanja koja se tiču javnog morala i temeljnih vrednota Ustava Republike Hrvatske. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice je isto tako mišljenja da sam postupak ustanovljenja istine, u ovom slučaju je treba lišiti bilo kavi pritisaka i bilo kakvih unaprijed pripremljenih i sročenih političkih sudova i to bez obzira s koje strane ili iz koje institucije one dolazili. Stoga se ne može prihvatiti da je racio za postupanje, odnosno isključivo razlog osnivanja istražnog povjerenstva javno upozorenje na moguću korupciju ili pak paušalno navođenje navodno činjenica, nedvojbenih činjenica iz kojih se po nekima već danas mogu donijeti odgovarajući zaključci. Tim više što su institucije ove države koje su dužne skrbiti za zakonito ponašanje u postupcima javne nabave i vršiti kontrolu utrošenih sredstava resornih ministarstava o tome izvijestile ovaj Visoki dom pri čemu mislim naravno na nalaz i mišljenje u prvom redu Državne revizije, a s druge pak strane po saznanjima zastupnika ili Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u konkretnoj situaciji nije pokrenut sudbeni postupak u smislu ustanovljenja kaznene odgovornosti sudionika u postupku predmetne javne nabave. Shodno izloženom citirati ću odredbu članka 4. Zakona o istražnim povjerenstvima koja konkretno i precizno govori: "da se istražno povjerenstvo ne može osnovati za pitanje na koja je pokrenut sudbeni postupak tako dugo dok taj postupak teče ili ukoliko je pokrenut sudbeni postupak o nekom pitanju za čije je istraživanje prethodno osnovano istražno povjerenstvo, istražno povjerenstvo će odmah prestati sa radom." Ovu odredbu zakona citirao sam iz razloga što želim naglasiti da istražno povjerenstvo nije niti može biti policija, niti državno odvjetništvo, a naravno niti sud. Ono se ne može staviti niti u ulogu političkog pritiska na tijela državne vlasti, koja su ovlaštena postupati u smislu nezakonitog poslovanja, odnosno eventualnog počinjenja kaznenih djela. Zaključno, ne protivimo se donošenju ove odluke, ali smo isto tako stava da i u ovoj situaciji uistinu treba inzistirati na dosljednoj provedbi ustavnog načela trodiobe vlasti i ne se izložiti pritiscima, pretvarati ovaj Sabor u sudnicu bez obzira koliko to nekome u određenom političkom trenutku mu se činilo politički oportuno. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Gospodine potpredsjedniče. Gospodin Tomljanović je rekao u jednom trenutku da istražno povjerenstvo treba utvrditi pravo stanje. Istražno povjerenstvo treba utvrditi činjenično stanje da bi se došlo do pravog stanja. To nije isto. Činjenice se trebaju utvrditi da bi se došlo do pravog stanja. Hvala. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. kolege. Meni je teško raspravljati da li je određena javna nabava posebno ova konkretna javna nabava bila zakonita ili nezakonita. Zapravo, ako hoćete u ovom trenutku za mene je to potpuno irelevantno mada će biti i mislim da bi bilo bitno. Istražno povjerenstvo kakve će zaključke donijeti o tom po tom ali ja sam siguran da će to malo utjecati ponovo i na Državno odvjetništvo i na eventualno sud, ili na USKOK. Međutim, evo dopustite mi da ponovim samo činjenice koje mene po tko zna koji puta dopustite frapiraju, a činjenica je ovakva. Kaže raspisan je javni natječaj za 76 da budem potpuno jasan 76 vozila, a da ne pogriješim, dakle sukladno onome što je gospodin Rončević malo prije ispravio nisu kamioni nego su vozila. 76 vozila, 23 tvrtke su se odazvale na taj javni natječaj i ja želim vjerovati da je pretpostavljam odabrana uvjetno rečeno najpovoljnija ponuda. A najpovoljnija ponuda tada je bila za tih 76 vozila 38 milijuna kuna. Tako to barem ovdje u ovom prijedlogu stoji a ja nemam razloga ne vjerovati da ovo nije točan podatak. Dakle, najpovoljnija ponuda za kupovinu 76 vozila je 38 milijuna 853 tisuće itd. Međutim, za 3 milijuna u državnom proračunu je ova ponuda bila veća pa je ministar slijedom zakona ja mislim opravdano poništio taj javni natječaj. Međutim, ubrzo nakon toga novo povjerenstvo se formira i to povjerenstvo dobija zadatak nebitno od ministra, mada ja mislim čak da to nije dobio zadatak niti od ministra nego da je to dio nekakve odluke u kojoj je sudjelovalo više najodgovornijih ljudi. Dakle, formira se povjerenstvo, gospodin Bačić kao predsjednik povjerenstva dobija nalog ili odobrenje, ili kako god da se ide u izravnu pogodbu. I rezultat te izravne pogodbe je kupovina ne 76 vozila nego kupovina 39 vozila i to 39 vozila po cijeni nešto malo manjoj od 35 milijuna kuna. Evo, to su činjenice. Dakle, na javnom natječaju se dobija ponuda za 76 vozila po cijeni od 38 milijuna kuna a izravnom pogodbom dogovara se posao 36 vozila za 34 milijuna i 500 tisuća kuna. E sad, za mene može sve biti po zakonu potpuno sukladno zakonskim odrednicama ali da je ovaj posao itekako štetan i da ovaj posao pojedinac i osoba da plaća iz vlastitog đepa nikada ne bi ni u ludilu napravila. To je ono što ja mislim i malom djetetu koje polazi osnovnu školu jasno. I evo peta godina navršava u ovakvoj jednoj transakciji, ovakvom jednom poslu za koji se ponavlja i ukazuje neovisno od toga da li se ukazuje da je on nezakonit, da li se ukazuje da je on štetan za Republiku Hrvatsku, da je štetan za Ministarstvo obrane itd. ali nitko od institucija koje bi trebale odreagirati nisu odreagirale do kraja. Kad kažem nisu odreagirale do kraja tada ja mislim da je opravdano bilo očekivati da Državno odvjetništvo pozabavi se ovim poslom, da zaključi ovaj posao i da kaže gospodo ovaj posao je potpuno napravljen transparentno, sukladno zakonu, nema odgovornosti ministra obrane i naravno da se to od odvjetništva ne očekuje, ali ja bih onda kazao da slijedom toga predsjednik Republike gospodin Stjepan Mesić priča gluposti je on nekoliko puta upravo ukazivao na ovo. Ukoliko Državno odvjetništvo bi prije toga izdalo ovakvo priopćenje jer je to interes javnosti. Oprostite, ako dobivate 76 vozila za 38 milijuna kuna a mjesec dana kasnije zaključite posao za 36 vozila po ne znam ne znam 34 milijuna i 500 tisuća kuna. Onda je potpuno jasno da se radi o najmanje rečeno sumnjivim poslovima. I u tom slučaju onaj koji radi u pravosudnim institucijama onda on treba odreagirati. Pa zar nije deplasirano pet godina da mi moramo ovdje u Saboru zapravo zahtijevati istražno povjerenstvo da izigravamo inspektora Clousoa da bi evo natjerali one koji su plaćeni za ovaj posao Državno odvjetništvo pa ako hoćete i USKOK jer ja mislim da su u ovom poslu sudjelovalo više od troje ljudi a čini mi se ako sudjeluje u nekakvom poslu više od trojice tada se ono svodi pod suspektan organizirani kriminal. Pa evo šanse, donosili smo te strategije borbe protiv korupcije i ne znam ni ja što sve ne, pa kada već imamo ovakve činjenice i ovakve podatke onda je bio red i na Državnom odvjetništvu i na USKOK-u, imali su vremena evo nepunih pet godina da ove stvari razjasne. Prema tome, ja sam u dva navrata i nisam jedini u ovom Saboru pitao i samog premijera Sanadera mada mi je on dao nekakav odgovor da i on jedva čeka da dobije odgovor evo između ostalog i na ova pitanja. Naravno moj odgovor je bio, ja to i danas mislim da je žalosno neovisno o neovisno o tome tko je na čelu Vlade treba čekati i čeka četiri i pol godine da dobije odgovor između ostaloga i na jedno ovakvo pitanje. Na jedan ovakav posao koji je izveden potpuno netransparentno. U interesu i naravno javnosti, u interesu, ja mislim da je to i interes i gospodina Rončevića koji je obnašao dužnost ministra obrane. I svih onih koji upravo zbog ovog posla jedni druge prozivaju. Naravno da će HDSSB podržati ovo. Ali ja vas uvjeravam kolege iz SDP-a ja bih se isto potpisao sigurno i moji u klubu HDSSB-a na ovu inicijativu. Ali od ovog Istražnog povjerenstva neće rezultirati nikakvi pozitivni pomaci. Baviti ćemo se Istražnim povjerenstvom, sjetite se sjetite se istražnih povjerenstava koje je formirano u ovom Saboru, nije jedno jedino, bilo ih je više. Nikakvih rezultata nije bilo. Ovo Istražno povjerenstvo samo je još jedan dokaz kako nam institucije pravosudnog sustava ne rade, odnosno ne rade ono što bi trebali raditi. Za ovo odavno zna i gospodin Bajić, odavno znaju i oni koji su radili u USKOK-u i da su htjeli nešto pokrenuti, onda bi to pokrenuli, a ne bi nakon 4,5 ili više od 4,5 godine zapravo dočekali, ako hoćete i dopustili da jedna politička stranka u ovom Hrvatskom saboru mora podnositi ovakav jedan zahtjev, ovakav jedan materijal i inicijativu za Istražno povjerenstvo za koje ja sam siguran kolege iz SDP-a kao što bi bio isto tako siguran da smo mi ovo Istražno povjerenstvo tražili, od ovoga nema ništa, jer radi se o političkom pitanju i ovo Istražno povjerenstvo kako se ono kaže žali Bože truda i vremena. No ima vjerojatno, ne vjerojatno nego sigurno je pozitivno u svemu tome samo jedno što će javnost možda u jednom navratu ili još u dva navrata podsjetiti se na evo ovakve radnje koje se nije to samo Ministarstvo obrane koje s obzirom na brojke koje su iznesene ovdje potpuno jasno ukazuje da se radilo o štetnom poslu i da su ova vozila koja su kupljena preplaćena i da se radilo zapravo o poslu koje je unaprijed planirano. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. A to je prvi Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Pa mislim da bi trebalo ispraviti netočni navod, kolega kaže umjesto 76 vozila kupljeno je 39 vozila. To je netočno ako se ne kaže da je kupljeno 39 drugačijih vozila jer je glavni stožer koji određuje tehničke karakteristike onoga što će ministarstvo nabaviti, u međuvremenu promijenilo specifikacije, tražilo vojnu inačicu tih vozila, prilagođeno standardima NATO-a. Prema tome, neusporedivo je kruške i jabuke, neusporedivo je kamione po specifikaciji iz prvog natječaja uspoređivati po cijeni s kamionima iz drugog natječaja. To će povjerenstvo na kraju i dokazati. **Jarnjak,

Uvaženi zastupniče, nije povreda Poslovnika, nemojmo to raditi, nema razloga. Drugi je ispravak netočnog navoda Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, ispravljam netočni navod uvaženog kolege Šišljagića da je taj postupak nabave bio netransparentan. On je bio potpuno transparentan, ako je nekome nerazumljiv, ne znači da nije transparentan. Izuzeće od javnog natječaja temeljilo se na Zakonu o javnoj nabavi, članak 6. naoružanje, vojna oprema. Taj isti zakon primijenjen i godinu dana ranije kada je moja prethodnica kolegica Željka Antunović, ugovorila remont borbenih zrakoplova u Rumunjskoj na temelju neposredne pogodbe, ni pozivnog nadmetanja, ni natječaja i nitko nikada nije rekao da je to nezakonito. Isti zakon, ista oprema, prema tome, zašto jednom je, jednom, drugi put nije. Povreda Poslovnika, uvezi čega sada uvaženih zastupnik Vladimir Šišljagić. **Šišljagić, Vladimir (HDSSB)** Gospodine potpredsjedniče meni je žao što vi nemate strpljenja danas ali vi ste povrijedili Poslovnik i to drugi puta ste Poslovnik povrijedili time što ste dopustili da se i gospodinu Rončeviću sada po drugi puta da zapravo replicira a on se javio za ispravku netočnog navoda da bi kazao

Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nemate pravo na taj način polemitizirati i nemojte provocirati da vam moram dati opomenu, nije mi to cilj i ne želim to činiti, ali morati ću vam to ipak učiniti ako nastavite sa time dalje na takav način raspravljati. Nemate nikakav razlog. I jedan i drugi zastupnik su vrlo korektno ispravili netočne navode. Zahvaljujem. Nemojte dobacivati, uvaženi zastupniče, ako imate nešto za reći javite se za riječ pa bumo razgovarali. Imamo treći ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, naime ispravio bih netočan navod kolege Šišljagića koji je kazao da nikada povjerenstva istražna koja su osnovana u ovom Saboru nisu ništa napravili, odnosno to nije ničime rezultiralo. Ja bih ispravio tu netočnu konstataciju i podsjetio ga tamo na kraj 90-tih godina kada smo imali Istražno povjerenstvo za pšenicu, čiji sam tada bay the way bio i tajnik toga povjerenstva kao saborski zastupnik i koje je rezultiralo sa desecima kaznenih prijava u slučaju kojim se bavilo istražno povjerenstvo. Ono što ovo Povjerenstvo vjerojatno neće ispuniti a to su očekivanja gospodina Šišljagića koji je već dao svoju ocjenu. Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, ja sam uvjeren da ovo Istražno povjerenstvo u predviđenom roku od tri mjeseca, ako se ne varam, ne samo da neće doći do istine, ni vjerojatno neće moći pronaći niti ovih nabavljenih 39 kamiona. Ako se dobro sjećam, prije nekoliko mjeseci objavljeno je u javnosti da USKOK ili državno odvjetništvo vrši istražne radnje po ovom predmetu, a povjerenstvo može raditi čak i maistralno, rezultate upisati u indeks. Ali se bojim da će onda ili nakon objave da nakon istražnih radnji državno odvjetništvo nije našlo nikakve elemente za daljnje postupanje i rad ovog povjerenstva …/Govornik se ne razumije./… pitanje ili će se otvoriti istraga, a samim tim trenutkom povjerenstvo mora prestat raditi. Tako je po zakonu. Zato sam dosta skeptičan u rezultat toga, ali je činjenica da prema nalazima i Državne revizije, ali i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ovo ministarstvo treba pomoć. Tri godine uzastopno kad je Ministarstvo obrane u pitanju, velim tri koje sam ja pratio ponavlja se ista stvar. Iz nalaza Državne revizije, ali što je posebice bitno i iz očitovanja Ministarstva obrane je vidljivo da službe zadužene za javnu nabavu u tom ministarstvu ili ne poznaju zakon ili ga ne razumiju ili ne znaju primjenjivati zakon ili se radi o nečem četvrtom. Prije negdje dva, tri tjedna na Antikorupcijskom vijeću državna tajnica iz Ministarstva gospodarstva prikazujući efekte novog Zakona o javnoj nabavi, rekla je da je ta služba koja je sad u Ministarstvu gospodarstva spremna pomagati tijelima državne vlasti i nuditi savjetodavnu pomoć kako bi bilo što manjih kršenja zakona u javnoj nabavi. Mislim da bi bilo izuzetno dobro da netko iz Ministarstva obrane pozove tu službu u pomoć, ako one nemaju dovoljno kadrovskih resursa angažirajte ove stručnjake iz HŽ-a oni su očito vrlo sposobni jer su ovaj problem javnih nabava riješili putem offshor kompanija, pa da je to i Ministarstvo obrane tad napravilo vjerojatno danas istražno povjerenstvo ne bi imalo što istraživati. Dakle, imamo dvije grupe stručnjaka koje mogu biti od koristi. Ili je to ova služba javne nabave u Ministarstvu gospodarstva ili stručna ekipa unutar Hrvatskih željeznica. I 2007. Državna revizija je dala tom ministarstvu uvjetno mišljenje. Jedan od razloga je javna nabava. Isto je bilo 2006. kada su dva razloga bila javna nabava preko 72 milijuna kuna u pitanju, ali ponavljam kako se Ministarstvo obrane referiralo na te nalaze. Prvo, prihvatili su nalaze Državne revizije i još 2006. godine, da su nadležne službe unutar Ministarstva obrane, Uprava za materijalne resurse, Uprava za financije i proračun dobile nalog i zadaću da učine sve da se ove pogreške u postupcima javne nabave više ne ponavljaju. To je bilo 2006. 2007. isto očitovanje Ministarstvo obrane daje na nalaz Državne revizije za 2007. a isto je bilo i 2005. kao da je putem kopiranja očitovanja Ministarstva obrane reagiralo na nalaz Državne revizije. I mislim da bi doista bilo korisno da državna tijela koje imamo odu u Ministarstvo obrane, daju ljudima pomoć da se više ne moramo natezati ni istražnim povjerenstvima, da Državna revizija ima što manje posla. I završavam sljedećim. Tek ću dati na proučavanje ljudima koji se u to razumiju, jer sam jučer dobio ali ne bih doista volio da za dva, tri tjedna moramo raspravljati o mom prijedlogu istražnog povjerenstva za kupnju ova dva aluminijska Finca koja smo kupili. Mislim na dva ova broda aluminijska proizvedeno za hladna sjeverna mora, a ne ova slana jadranska. Jer su Finci objavili da su prodali brodove za 4 milijuna eura, a mi smo ih navodno kupili za 20. Pa ću ovu razliku negdje probat potražiti ako ne drugačije kroz odgovor na zastupničko pitanje. Da, možda smo dogradili jedra ovoga pa je sad malo skuplje. Dakle završavam. Podržat ću osnivanje istražnog povjerenstva radi forme, ne nade da će se doći niti do istine niti do činjenica. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar rekli ste, istražno povjerenstvo neće doći do istine. Slažem se s vama, ali su moj pristup i moja zabrinutost sasvim drugačija od one vaše. Naime, razlog koji mene zabrinjava je sljedeći. Čuli smo u tijeku ovih pola sata da umjesto 76 neborbenih vozila išlo se na nabavku 39 borbenih vozila. Dakako, ova su skuplja, bolje opremljena i prema tome to je čak i opravdano. Ta razlika, bitna razlika u cijeni. Ono što nije dobro je što ovdje to znaju mnogi kolege iz HDZ-a, a vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske o tome nema pojma, o tome nema pojma i tvrdi da posao nije čist. On dakle ne zna da umjesto neborbenih da su nabavljena borbena vozila. On ne zna zbog čega je ta razlika u cijeni. To je ono što mene jako zabrinjava. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega Doriću, spomenuli ste vrhovnog zapovjednika koji je zabrinut. Dobio je obrazloženje ako se dobro sjećam medijskih izvješća da je bio kraj poslovne godine, pa je novac trebalo potrošiti jer bi im inače propao. Jesam u pravu? Kad ćete čitati nalaz Državne revizije za 2007. o kojem ne smijem govoriti jer još uvijek nije skinuta oznaka tajnosti ili je? Je. Pogledajte zašto je 50 milijuna kuna u 2007. nabavljeno mimo Zakona o javnoj nabavi. Bio je prosinac mjesec, pa nisu imali dovoljno kancelarija i skladišnog prostora da prihvate namještaj kojega su naručili i platili kao da sve nabave u tom ministarstvu idu samo u prosincu mjesecu. Možda je zato vrhovni zapovjednik zabrinut jer kasnimo sa raspisom natječaja i planiranjem.

Nabava je javna, a korupcija tajna. To je zaključak koji se može izvući iz ovog primjera koji se nalazi pred nama, a inače to je i najčešća primjedba izvjestitelja Europske komisije kada govore između ostalog o borbi s korupcijom u Hrvatskoj gdje ukazuju da je postotak tajnih javnih nabava u Hrvatskoj prevelik i traže da se to svede na najmanju moguću mjeru u primjerima koji se uglavnom odnose na Ministarstvo obrane. I evo o čemu je govorio i kolega Lesar. U pravilu kad se potroše silni milijuni kuna u prosincu to upućuje da niti je bilo plana nabave nego se na kraj godine išlo direktnom pogodbom koja u pravilu pogoduje korupciji trošiti novce poreznih obveznika. Sve što se događalo sa nabavom vojnih kamiona je primjer kako se može izigrati Zakon o javnoj nabavi, pravni propisi Hrvatske, da u pravilu bude sve u skladu sa zakonom, da nitko nije kriv, ali da su građani oštećeni jer je novac koji su izdvajali iz svojih plaća potrošen ne ne na način kako je zakon nalagao. Prošle godine u Opatiji je održan jedan stručni skup o javnoj nabavi na kojem je rečeno da se u pravilu u 57% slučajeva kod investicijskih ugovora pojavljuje korupcija i da je ta koruptivna renta otprilike 3% ukupnog godišnjeg prihoda gospodarskih subjekata, znači za osiguranje javnog ugovora između 3 i 10% ugovorenog posla otpada na koruptivnu rentu koja je već uračunata u cijenu. I zato je borbu protiv korupcije, pa i ove korupcije u tajnim javnim nabavama najbolja antirecesijska mjera koja će omogućiti Hrvatskoj da se sačuvaju radna mjesta i otvore nova. Vrlo je zanimljiv podatak da je među 14 problematičnih čimbenika koji se odnose na ovaj oblik korupcije Hrvatska 2002. taj oblik korupcije, dakle u javnim nabavama bio na 11. mjestu, a 2006. popeo se na 4. To ja mislim jako puno govori. Nitko u svijetu nije oslobođen primanja mita, korupcije, posebno tzv. korupcije bijelih ovratnika, međutim ono što razlikuje svijet od Hrvatske, borba protiv tog oblika. Nećemo elaborirati što je učinila finska Patria, također se radilo o vojnoj opremi gdje je ona borila se protiv svojih ljudi koji su izvozili korupciju, u ovom konkretnom slučaju u Sloveniju. Prema tome, pravni okvir javne nabave, pa tako i javne nabave u Ministarstvu obrane je jedno, poslovni moral je drugo, a na kraju dolaze ljudi koji su u poziciji da donose odluke i da odluče kome sir, kome vrhnje, a kome ništa. Za razliku od dijela prethodnika koji su skeptični o dometima ovog istražnog povjerenstva, ja sam uvjeren da će ovo istražno povjerenstvo dati konkretan doprinos borbi sa korupcijom i da će uputiti puno bolju poruku nego poruku koja ovog trenutka ide prema hrvatskoj javnosti. Zamislite što misli jedan obični građanin, pita se koji je smisao da se ja uključim u borbu s korupcijom kada predsjednik države nije mogao dobiti odgovore na pitanja što se događalo sa nabavom javnih kamiona. To je najtragičnija poruka jer onda će običan građanin reći zašto bi se ja uključivao u borbu s korupcijom. Jedino što mi se može dogoditi da dobijem batinom po glavi i da ja završim u kućnom pritvoru, a da oni koji su naručili napad na mene ostanu i dalje i slobodno se šeću ulicom i ubiru svoju koruptivnu rentu. Zahvaljujem. Imamo ispravak jednog netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Netočno je što kolega kaže, citiram, nabava, javna korupcija, tajna u predmetu koji je pred nama. To može reći povjerenstvo, a ne vi. Vi prejudicirate i pravite pritisak na povjerenstvo. Netočna je izjava koju ispravljam da predsjednik države nije dobio podatke. Podaci su u nalazu Državne revizije za tu 2004. godinu u kojoj jasno piše da u nabavci predmetnih vozila nema povrede zakona, osim u dijelu gdje ministarstvo nije … /Govornik se ne razumije./ … proslijedilo Ministarstvu obrane. Postupak nabave je potpuno u redu po nalazu Državne revizije. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Za razliku od vas kolega Jovanović, ja nisam skeptičan po ovom povjerenstvu, kao ni po nekakvom eventualnom koje će se bilo kada osnovati u ovom Hrvatskom saboru. Vjerujem u profesionalnost svih zastupnika i jučer sam na pitanje novinara rekao jasno i glasno i ja, jer tada sam bio ministar obrane, podržavam osnivanje ovog povjerenstva. Možda će rad u ovome povjerenstvu nekim mojim kolegama saborskim zastupnicima, istina iz druge političke stranke, dati priliku da prvi puta konačno pročitaju makar jedan dokument sadržan u ovom opsežnom spisu. Do sada su u pravilu zauzimali stavove koristeći se medijskim napisima, koristeći se nekakvim paušalnim ocjenama. Ovaj zakon je donesen u ovom Domu, ovaj zakon se koristio, rekao sam, i godinu dana prije. Uvažena kolegica Antunović, ministrica obrane prije toga ugovorila je remont zrakoplova za nekakvih 70 milijuna kuna u Rumunjskoj neposrednom pogodbom, ni pozivnog nadmetanja. Je li to u hrvatski proračun građane Republike Hrvatske, jesu li oni tada bili oštećeni? Mi to nikada nećemo saznati jer nemamo s čime uspoređivati. Nije bilo ponuda. Ovdje je obavljeno pozivno nadmetanje, iznos najpovoljnije ponude premašuje proračunsku poziciju, zakon se mora primijeniti. Ne kažem može. Mora. Nadam se, ja sam uvjeren da će nakon rada ovog povjerenstva, nakon prezentacije svih dokumenata puno mojih kolega saborskih zastupnika ovdje o ovome predmetu imati sasvim drukčije stavove i da će se bar suzdržavati govoriti to kao o eklatantnom primjeru korupcije. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Rončeviću, ja nisam rekao da sam skeptičan, ja sam rekao upravo suprotno, da očekujem da će rad ovog istražnog povjerenstva vratiti povjerenje građana u institucije i u sve one koji su dužni boriti se s korupcijom. Ali upravo ovo o čemu ste govorili ugovaranje ofset programa je klasičan primjer izigravanja Zakona o javnoj nabavi gdje se ugovaraju radovi za koje se unaprijed zna da nikada neće biti učinjeni, a mene čudi da vi kad tako sigurno govorite da je sve bilo u skladu sa zakonom, tada kao ministara obrane niste uspjeli uvjeriti predsjednika države kojem ste bili direktno i odgovorni da je sve što ste radili bilo čisto i uredno, nego je predsjednik države na ovaj način morao doći do odgovora koje će, nadam se, istražno povjerenstvo ponuditi na koncu svog rada u Saboru. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Klub SDP-a kao predlagatelj ovoga povjerenstva zahvaljuje se svima koji su sudjelovali u raspravi za koju ocjenjujemo da je bila konstruktivna i tolerantna. Pojavila su se tu tri pitanja i bilo bi dobro da se kod osnutka ovoga povjerenstva, jer vidimo da svi klubovi podržavaju njegov osnutak, te dvojbe riješe. Tri kluba su čak istaknula sumnju ili iskazala svoje nepovjerenje u rad povjerenstva, odnosno u to da će ono doći do istine. Bilo bi dobro, bilo bi dobro da kad budemo donosili odluku o sastavu povjerenstva, o predsjedniku ili predsjednici povjerenstva, to napravimo tako da sve ove sumnje odagnamo. Mi imamo Zakon o istražnim povjerenstvima, tu se stvari ne preciziraju previše. Kaže se da povjerenstvo može imati od 5 do 15 članova i da mora otprilike održavati sastav Hrvatskog sabora. U tom zakonu se govori o dva doma, pisan je još kad su bila dva doma. Ja s ovog mjesta, iako je to stvar klubova, dogovora klubova, mislim da bi bilo u interesu svih pa i gospodina Rončevića, kao tada ministra obrane da ovo povjerenstvo vodi osoba iz oporbe i da sastav toga povjerenstva bude takav da i građani i klubovi mogu vjerovati tom povjerenstvu. Kad ga već osnivamo. Nemojmo raditi nešto da umanjujemo povjerenje u rad toga povjerenstva i u njegovu objektivnost. Ako pretpostavimo da će ono biti sastavljeno ta da će parlamentarna većina u njemu imati glavnu riječ i nametati zaključke, onda naravno da ono neće imati nekakvo povjerenje. Prema tome, kad ga osnivamo u dobroj vjeri, a osnivamo ga u dobroj vjeri, onda tu dobru vjeru iskažimo do kraja. Drugo. Rečeno je ovdje, kolega Rončević je rekao zahtjev je napisan na temelju medijskih napisa, a ne na temelju dokumenata. Pa nije samo medijskih napisa, iako ti medijski napisi kad su se pojavili nisu demantirani od strane onih koje su prozivali ili nisu demantirani na dovoljno uvjerljiv način. A druga stvar, imamo i istupe predsjednika Republike koji nisu samo medijski napisi, nego su stav vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Imamo povjerenje u institucijski sustav, imamo povjerenje u predsjednika Republike, imamo povjerenje u to da je sigurno i vas pozvao dok ste bili ministar obrane i pitao šta je s time i da je dobio nekakvo zadovoljavajuće, prihvatljivo obrazloženje, ja sam uvjeren da ne bi inzistirao na temi, baš zato što ima tu poziciju predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika i prema tome što bi bilo kakav nekakav sitni nesporazum, loš medijski napis, napis, netočno izneseni podaci u nekakvom novinskom članku da bi se to u jednom razgovoru s vrhovnim zapovjednikom riješilo i da ne bi onda se stvar ponavljala do i vukla 4 godine do dana današnjeg kad baš zbog toga što nije nedvosmisleno riješena i predlažemo osnivanje ovog povjerenstva. Prema tome, odbijamo donekle tu primjedbu da je prijedlog napravljen samo na temelju medijskih spekulacija i napisa, bez pravog uvida u stvari. Eto s vjerom da kako smo dobro započeli u ovoj točki, da ćemo tako dobro i završiti i da će dogovor između klubova dovesti do kvalitetnog sastava ovog povjerenstva koji će objektivno ispitati cijeli slučaj. U toj nadi ja vam se još jednom zahvaljujem na raspravi. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa samo radi preciznosti ispravljam netočni navod da nije bilo demantija medijskog napisa. Samo ću upoznati kolegu Stazića, možda on to tada nije pratio sa pozornošću kojom danas prati. Ministarstvo obrane je organiziralo press konferenciju u kojoj je demantiralo navode da se radi o nezakonitom poslovanju, obrazložilo proceduru i o tome su i neki mediji pisali nekakvim drugim riječima, nego što je danas prezentirao gospodin Stazić. Prema tome, netočno je da nije bilo demantiranja, pressica u Ministarstvu obrane je bila, Ministarstvo obrane se o tome očitovalo prije 4 godine i (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje.